Има кворум – откривам заседанието.

е постъпил Доклад за финансовото управление и контрол и вътрешния одит във Висшия съдебен съвет за 2019 г. Материалът е предоставен на Комисията по бюджет и финанси, Комисията по правни въпроси и Подкомисията по отчетност на публичния сектор към Комисията по бюджет и финанси и е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. Съгласно Закона за фискалния съвет и автоматичните корективни механизми в Народното събрание е постъпило Становище на Фискалния съвет относно Отчет за изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г. С писмо на председателя на Народното събрание материалът е изпратен на Комисията по бюджет и финанси и на Комисията по труда, социалната и демографската политика и е на разположение в Библиотеката на Народното събрание.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, предоставям на Вашето внимание: „СТАНОВИЩЕ относно Доклад за дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

На свое заседание, проведено на 21 май 2020 г., Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика разгледа Доклада за дейността на Комисията

На заседанието от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество присъстваха: господин Сотир Цацаров – председател, господин Антон Славчев – заместник-председател, госпожа Антоанета Цонкова – член, госпожа Силвия Къдрева – член, и господин Пламен Йоцов – член. придобитото имущество за 2019 г. беше представен от председателя на Комисията господин Сотир Цацаров, който отбеляза, че Докладът е структуриран по отделни направления, по които Комисията има правомощия да работи. Представянето на Доклада по направления беше направено от съответните членове на Комисията по ресори. По направление „Превенция на корупцията“ господин Йоцов, който е ресорен ръководител на тази дирекция, заяви, че през 2019 г. са съгласувани общо 79 законопроекта, изготвени от органите на изпълнителната власт, като в 18 от тях са открити индикации за корупционен риск и са направени 34 предложения за редакция с цел намаляване и избягване на този риск. Създадена е електронна платформа за преминалите през съгласувателната процедура законопроекти. През отчетната година е продължило извършването на прегледа и анализа на антикорупционните политики и мерки, съдържащи се в секторните антикорупционни планове на институциите. Анализирани са антикорупционните планове на 35 структури – първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджет. Продължава работата по изготвянето на Методология за оценка на корупционния риск. Реализирани са и 3 проекта по Оперативна програма „Добро управление“, които са насочени към повишаване на експертния капацитет на служителите на Комисията. С оглед осъществяване функциите си по превенция на корупцията Комисията през отчетния период съвместно с представители на местната власт е предприела инициативи за подпомагане на процеса на включване на антикорупционното обучение и възпитание в съответните образователни нива. По направление „Публичен регистър“ госпожа Силвия Къдрева изтъкна, че успешно е проведена кампанията по приемането и обработването на ежегодните декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 1. и по т. 4 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,

3706 ежегодни декларации – част I: Имущество; - 324 встъпителни декларации – част I: Имущество, и част II: Интереси; - 416 финални декларации, включително и тези, които следва да се подават една година след подаване на първата финална декларация; общо 258 са лицата, неподали или подали извън законоустановения срок съответните декларации, от които: 179 лица, подали извън законоустановения срок, и 79 лица, изобщо неподали декларации. По повод проведените местни избори през 2019 г. е извършена сериозна подготвителна работа на Комисията за установяване на броя на общинските съветници, при които за първи път е възникнало задължение за деклариране на имущественото състояние, като това включва изготвянето и изпращането на над 300 писма до общините в страната за предоставяне на информация относно лицата, успешно преминали изборите и тези от тях, които са освободили заеманата длъжност, вследствие на което е организирано и проведено успешно приемане и обработване на декларациите на тези задължени лица, които възлизат на повече от 6300 лица – кметове, заместник-кметове, общински съветници. Извършената публикация съдържа 5116 встъпителни и финални декларации за имущество и интереси. Общо 374 са лицата от 135 общини, неподали или подали извън законоустановения срок. За изминалата година служителите на Публичния регистър са извършили проверка на повече от 9900 лица, от които: 8573 ежегодни декларации, 324 встъпителни декларации и 416 финални декларации. Съставени са 117 акта за установяване на административно нарушение на лица, заемащи висши публични длъжности, които не са спазили законоустановените срокове за подаване на съответните декларации. По направление „Установяване конфликт на интереси“ господин Антон Славчев посочи, че през 2019 г. в Комисията са постъпили общо 166 сигнала, по които са образувани производства за извършване на проверка за установяване наличието или липсата на конфликт на интереси по отношение на лица, заемащи висша публична длъжност, чрез събиране, обработка и анализ на документи и доказателства, събрани в хода на извършване на проверката и изготвяне на съответните проекти на решения. Общо през този период Комисията е изготвила 162 проекта на решения по същество и за прекратяване, и е наложила глоби, санкции и отнемане на имущество по наказателни постановления в размер на 173 511 лв. Комисията е постановила следните решения: 14 решения, с които установява конфликт на интереси; - 87 решения, с които не установява конфликт на интереси; - 61 решения, с които се прекратява производството. През отчетния период Комисията е продължила работата и по производства, образувани пред Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси по отменения интереси, като по тях са наложени санкции в размер на 34 027 лв. Дирекцията е осъществила процесуално представителство по 32 висящи дела в различна фаза на развитие.

По направление „Противодействие на корупцията“ през 2019 г. в Комисията са постъпили от органите на прокуратурата общо 553 прокурорски проверки по смисъла на Закона за съдебната власт, по които са извършени или се извършват оперативно-издирвателни и справочни мероприятия, включително снемане на обяснения на лица и изискване на документи. Работата по 450 проверки е приключила и резултатите са докладвани на органите на прокуратурата. За същия период в дирекцията са постъпили по компетентност 965 сигнала, по които са извършени конкретни действия и проверки, включително и снемане на обяснения от лица. От тях по 893 сигнала проверките са приключили, изготвени са доклади и Комисията е взела решение. По останалите сигнали се провеждат оперативно-издирвателни и справочни мероприятия, изискват се документи, снемат се сведения от лица и се извършва насрещна проверка по документи. През 2019 г. са изпратени по компетентност 136 сигнала на Прокуратурата на Република България за осъществяване на оперативно взаимодействие. Служителите на специализираната дирекция са участвали в 9 специализирани операции съвместно със Специализираната прокуратура, а именно: - на територията на община Червен бряг, област Плевен – разследване по данни за прояви на корупционни действия на кмета на община Червен бряг, касаещи прекратяване на обществена поръчка за социално слаби лица, като по този начин са облагодетелствани две свързани с него дружества. На кмета е повдигнато обвинение от прокуратурата за длъжностни престъпления; - на територията на община Чупрене, област Видин оперативно-издирвателни дейности срещу длъжностни лица, включително и кмета на общината, за престъпления по служба, свързани с продажба на общински земи на дружества, които са свързани с роднини на кмета. Повдигнато е обвинение от Специализираната прокуратура срещу кмета за длъжностни и документни престъпления; на територията на община Божурище, област София –оперативно-издирвателни мероприятия срещу длъжностни лица, включително кмета и заместник-кмета на общината, за престъпления по служба, свързани с продажба на общински земи на търг на обща цена от 160 хил. лв. при реалната им стойност около 8 млн. лв. на дружества, които са свързани с роднини на кмета. Кметът на общината е задържан за 72 часа и му е повдигнато обвинение за длъжностно престъпление, а заместник-кметът и началникът на отдел „Общински имоти“ са обвинени за изготвяне на документи с невярно съдържание; на територията на община Пловдив – действия по разследване на данни за поискан подкуп от длъжностно лице – кмет на район „Северен“ при община Пловдив, като неговото предназначение е за издаване на разрешение за строеж. Кметът на район „Северен“ е обвинен от Специализираната прокуратура за търговия с влияние;

че кметът на община Костенец е предложил да даде подкуп на общински съветник от общинския съвет – Костенец, за да извърши действия по служба, с цел осигуряване на подкрепа при гласуване на конкретно решение, свързано с обществена поръчка по Програма за развитие на селските райони, финансирана от Държавен фонд „Земеделие“; на територията на митническо бюро Севлиево – извършени разследващи действия по данни, че началникът на митническото бюро за продължителен период от време е вземал нерегламентирани суми под формата на месечна такса „спокойствие“ от местна фирма срещу обещание да не се извършват митнически проверки на търговеца, за срещу него е повдигнато обвинение; - в Държавен фонд „Земеделие“ – София, са извършени оперативно-издирвателни действия на основание данни за неправомерно отпускане на средства по европейски програми; на територията на град Костенец – действия по разследване срещу кмета на общината за това, че в качеството си на длъжностно лице е присвоил чужди пари, връчени му в това качество; - на територията на град Несебър и област Бургас разследващи операции по данни за действия за организирана престъпна група, купуване на гласове и нарушаване на политическите права на гражданите, в резултат на които са повдигнати обвинения срещу кандидат-кмета на община Несебър и трима кандидати за общински съветници. През отчетната 2019 г. Комисията е извършила общо 482 оперативно-издирвателни мероприятия на територията на цялата страна във връзка с предотвратяване, разкриване и противодействие на нарушения и престъпления, свързани с прояви на корупция на лица, заемащи висши публични длъжности. По направление „Координация и контрол“ и „Управление на обезпеченото имущество“ госпожа Цонкова отбеляза, че общо през 2019 г., по реда на двата закона – отменения вече Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобитото имущество и по действащия сега Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, Комисията е приела 222 решения за внасяне на искове за налагане на обезпечителни мерки в съдилищата на страната в размер на 848 млн. 385 хил. 935 лв. с предложено за обезпечение имущество на стойност 653 млн. 388 хил. 252 лв. Дейността на Комисията по извършване на проверка и установяване на незаконно придобито имущество, обезпечаване и отнемането му му се осъществява чрез специализираната администрация, организирана в пет териториални дирекции: Бургас, Варна, Велико Търново, Пловдив и София. През отчетния период се наблюдава значителен ръст на наложените обезпечителни мерки върху наличните парични средства дялове и акции от търговски дружества в сравнение с предходните периоди. Отчита се запазване на тенденцията най-голям относителен дял – 53% от обезпеченото недвижимо имущество, да имат поземлените имоти, следвани от търговките обекти и жилищни обекти. За този период в полза на държавата са отнети движими и недвижими имущества, разпределени по видове активи, както следва: - недвижими имоти – 37 броя, в това число поземлени имоти – 16 броя, урегулирани поземлени имоти – 7 броя, неурегулирани поземлени имоти – 2 броя, апартаменти и гаражи – 8 броя, къщи – 1 брой, и търговски обекти – 3 броя. - моторни превозни средства – 119 броя. В заключение господин Цацаров изложи виждането, че действащият Закон за противодействие на корупцията действащият Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество оказва положително въздействие върху дейностите по превенция на корупцията, публичност на имущественото състояние на лица, заемащи висши публични длъжности, установяване конфликт на интереси, отнемане на незаконно придобитото имущество и противодействие на корупцията. Също така в хода на работа Комисията установява наличие на необходимост от прецизиране на отделни текстове на Закона, с цел постигане на по-голяма ефективност при прилагането на антикорупционната политика. Очерталите се идеи за реформа в законодателната уредба са свързани с обхвата на чл. 6 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и разпоредбата на параграф 2, а именно прецизиране на кръга от лица, заемащи висши публични длъжности, и останалите задължени лица, както и с обема и вида на обстоятелствата, които тези лица следва да декларират. В обсъждането на Доклада взеха участие народните представители, членове на Комисията – Борис Ячев, Спас Гърневски, Кристина Сидорова, Милко Недялков, Иван Вълков, Симеон Симеонов, Слави Нецов и Симеон Найденов. Поставени бяха конкретни въпроси относно постигнатите резултати от извършената през 2019 г. дейност на Комисията. В хода на очерталата се дискусия се засегнаха въпроси за необходимостта от законодателни реформи, нова териториална структура на Комисията, методиката на деклариране на имущество и интереси, взаимодействието на Комисията с останалите институции, съгласувателната процедура на законопроектите, числения състав на Комисията и редица други. След проведената дискусия Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика с 6 гласа „за“, без „против“ и 2 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме Доклад за дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество през 2019 г., № 020-00-6, внесен от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на 26 март 2020 г.“ Госпожо Председател, позволете ми да прочета и Проекта за решение на Народното събрание. РЕШЕНИЕ по Доклад за дейността на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество за 2019 г. Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 от Конституцията на

Благодаря, уважаеми господин Ячев. Колеги, откривам разискванията. Имате думата за изказвания. Госпожо Сидорова, заповядайте за изказване.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

Още тогава парламентарната група на „БСП за България“ ясно и категорично заяви, че в този вид Законът няма да работи ефективно, че Комисията, избрана по този начин, няма да успее да се справи с един от най-големите проблеми на българското общество, а именно корупцията.

сред изследвани 180 държави, България е 74-та. Миналата седмица в своя препоръка на Съвета на Европейския съюз относно Националната програма за реформи в България 2020, ясно се заяви, че за да се изгради обществено доверие, е необходимо постигането на стабилни резултати по отношение на окончателните присъди по дела за корупция по високите етажи на властта. Какво Ви говори това? Нямаме ефективна борба с корупцията. Продължава и тенденцията на съществено разминаване между очакванията на обществото и успешните резултати от дейността на Комисията. Защото, убедена съм, че и Вие всеки ден чувате около Вас за сигнали за корупция, които не получават своя резултат и своето разследване. Докладът, който разглеждаме днес, отчита работата на Комисията под ръководството на трима председатели – Пламен Георгиев, след неговото оттегляне – Антон Славчев, който временно изпълняваше длъжността „председател“, и едва в края на 2019 г. за неин председател беше избран господин Сотир Цацаров. Какво четем в Доклада? Или по-точно кое не четем в Доклада? Не четем за най-големите скандали, които се случиха миналата година и в тях бяха забъркани членове на Комисията. Не четем за това, че Комисията, която е призвана да се бори с незаконното придобиване на имуществото, беше в епицентъра на точно такъв скандал. Припомням само за за терасата на бившия председател на Комисията господин Пламен Георгиев. В този доклад не четем и за „Апартаментгейт“ – още един голям скандал с незаконно придобиване на имущество. Няма и дума за тях. Какво обаче има в Доклада? Има обхват, структура, определени съобразно заповед на председателя на Комисията. Има и един парадокс – контролираният орган сам да определя параметрите, по които ще се отчита пред контролния орган, в случая Тези параметри не са съгласувани и с ресорната комисия в Народното събрание. Четем и виждаме, че структурно изнесените данни за целта на Закона, състава, правомощията на Комисията, са едно към едно с тези, които бяха в отчета за дейността за 2018 г. Припомнянето сигурно е с цел затвърждаване. И не приемам мотива, че това се прави, защото Докладът е предназначен за широката общественост. По-скоро ми прилича на търсене на количество и обем за сметка на качеството. Сериозен проблем, който се откроява в Доклада за дейността за 2019 г. на Комисията, е кадровият проблем. При 477 човека щат – 100 бройки са незаети, от тях 23 ръководни длъжности. Три териториални дирекции са без ръководство. В същия момент работещите в дирекция „Противодействие на корупцията“ се трудят в условия на свръхнатовареност. Оказва се, че работата в Комисията не е привлекателна. Защо обаче е така, не става ясно от Доклада, който ни е предложен днес. Надявам се, че това ще бъде променено през тази година. Налице е и сериозно разминаване между заведените искове за отнемане на имущество и на реално отнетото такова. Дали това не Ви прилича на засилена репресивна функция на органа в рамките на един висящ съдебен процес? В резултат на този подход лицата, спрямо които са предприети такива мерки, може би с основание претендират за обезщетение от държавата. Нека да разгледаме и дейността на останалите дирекции. Дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“. В дейността на тази дирекция попада и процесуалното представителство, по което КПКОНПИ е страна. През 2019 г. осъщественото процесуално представителство е по отношение на 64 дела. Само за сравнение, през 2018 г. такива дела са били 41. Има ръст, но не става ясно кои дела бележат увеличение. Нека да погледнем и какво се случва в дирекция „Превенция на корупцията“, с която са съгласувани 79 законопроекта на изпълнителната власт, с цел недопускане на корупционни предпоставки. В 18 законопроекта са открити такива предпоставки и е открит корупционен риск. В Доклада обаче никъде не е отразено кои са законопроектите и какви са предприетите мерки. Стигаме до дирекция „Конфликт на интереси“. През отчетния период, отново напомням – 2019 г., Комисията е получила общо 166 сигнала за евентуален конфликт на интереси. Такъв е установен обаче само за 14 случая. Глобите, наложени за тези 14 случая, са на стойност 173 хил. лв. От тези цифри няма как да установим какъв е реалният ефект от борбата срещу конфликта на интереси. Имаме малко установени случаи, много сигнали, малко глоби. Очаквам да получим отговор защо има такова голямо разминаване. В заключение, ще кажа, че въпреки работата, която е свършила Комисията за отчетния период и положените усилия от нейните членове, нивата на корупция в страната ни продължават да са изключително високи, а страната ни да не постига задоволителни резултати в тази област. Надявам се, че наложителните законодателни промени, за които, освен нашата парламентарна група, чухме да говори и председателят на Комисията господин Цацаров и за които е записано в заключението на Доклада, съвсем скоро ще бъдат на разположение на народните представители и ще можем да ги обсъдим.

Не виждам реплики. Колеги, продължаваме с разискванията. Имате думата.

Днес е Спасовден, да. Господин Гърневски, поздравяват Ви за имения ден – господин Стойнев. И аз Ви поздравявам.

състоя миналия четвъртък, и днешното изказване на колежката Сидорова, която, трябва да отбележа, че е един активен член на парламентарната комисия. И там, и тук продължава тенденцията от първия ден, когато беше приет този закон, спрямо него, отношението към него. От първия ден в тази зала, когато приемахме Закона, всички политически сили в този парламент се обединиха около този закон, счетоха, че е добър, подходящ, и, разбира се, във времето с леки корекции, усъвършенстване на определени текстове, актуализация, ще стане един силен и работещ закон. Единствените тогава, които не подкрепиха този закон,

да, да има такъв закон, но, видите ли, не под егидата и под контрола и наблюдението на парламента, където са всички политически сили, а да бъде придатък към президентската институция, на практика президентът да контролира този закон. И тогава се чудех аз лично за себе си защо. Следващите две години обаче ми обясниха защо. Може би ясно е и на Вас. Колежката стана и каза: „Нищо не е направено по терасата, по Апартаментгейт.“ И аз се питам: ако надникнем в българските арести в момента, за тези две години там са най-големите български олигарси, с несметни богатства, със замъци, острови, яхти, самолети. Издирвахме ги по Европа, по света. Един е в Дубай, друг един е в Белград крупни олигарси за милиарди, смъкнати от кожата на този народ. И може би това е била целта на колегите: да има някаква възможност тези хора да бъдат под крило, под сянка. Защото, ако надникнете, ще видите, че всички до един от тези олигарси произтичат и са производни на българската комунистическа номенклатура и Държавна сигурност. И това е безспорно с тяхното членство, което излезе на бял ден. Ето там стягаше чепикът – колегите искаха по някакъв начин да спасят тези хора, които в определени случаи са и техни видни спонсори и членове в листите им, когато отиват на избори. Така че, когато говорим за една тераса и за милиарди, за милиарди, смъкнати от този народ, трябва да бъдем малко по-скромни. И тук говорим за видни олигарси, а ако се стигне до проверка на криминалния преход, до приватизаторите – има тук и по първите редове такива хора, нали си давате сметка какво ще стане? Ето там ги стяга колегите чепикът. Аз мисля, че – лично за себе си съм убеден, а това го показа и резултатът от гласуването в Комисията всички парламентарни групи, представени в тази комисия, подкрепиха отчета на председателя и на Комисията, само БСП не го подкрепи, видяхте мотиви, от които нищо не запомнихте. Факт е, че председателят на Комисията, който е бил само броени дни, броени дни, председател на тази комисия, от Доклада стана ясно, че той е свършил доста сериозна работа, за да обхване изцяло дейността на Комисията. Диференцирането на отделните дейности от заместник-председателите показа, че там по всяко направление се работи с професионализъм, направили са сериозен анализ. Аз няма да говоря за числата, а цифрите, които господин Ячев каза… Но фактът, че обект на вниманието на Комисията са над 3 млрд. и 900 млн. в момента, показва, че тази комисия работи сериозно и може би там още някъде някоя политическа сила трепери от това. Другото, което направи впечатление, е, че анализът показва, че са стигнали до рисковите категории, които трябва да бъдат обхванати и колко добре е постъпил парламентът, когато включи в обхвата на декларациите декларациите и общинските съветници, защото за всички Вас, които сте били в местната власт или наблюдавате по места, редица случаи бяха изнесени тук. Знаете, че там рискът от сериозна корупция е изключително голям и изтичат сериозни обществени средства. Затова парламентът, когато прие решение да попаднат в обхвата и онези шест хиляди общински съветници вече на брой са над 10 хиляди тези обхванати хора, показва, че все повече кранчета се затварят. Проблемите на Комисията – каза и госпожа Сидорова – проблемите са и самото имуществено състояние като месторабота, като възможност за по-ефективна по-ефективна комуникация между отделните звена на Комисията, и необезпеченият кадрови потенциал по места, но това не е толкова лесна работа. Беше много добре споменато, разказано това нещо от председателя господин Цацаров. За тази комисия и по места, и тук, в централата, се подбират по специални методи хората, които трябва да отговарят на много сериозни критерии, за да попаднат на работа в тази комисия. Така че не бързо, но постепенно и сигурно изграждане кадрово и по места ще доведе до още по-добри резултати в дейността на тази комисия, което значи, че Законът, приет тогава, е бил правилен, че парламентът е постъпил правилно, неслучайно е обединил политическите сили с изключение на една, която се страхува от този закон. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Гърневски. Реплики?

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Цацаров! Никакъв страх нямам от този закон. Този закон е направен така, че да демонстрира дейност на българската държава в борбата с корупцията. И неслучайно казвам да демонстрира! Вече два отчета гледаме по новия закон. Тазгодишният доклад отчита работата на Комисията според нейната структура и функции, разписани в този закон. Отчетът е като миналогодишния, леко доразвит. В него обаче няма анализ и насоки за ефективно противодействие на корупцията, каквато е целта на Закона, особено за прояви на корупция за лица, заемащи висши публични длъжности. Другото, което е – няма нито един акцент в борбата срещу корупцията. Например: обществото знае, че един от най-податливите на корупция сектори, това са обществените поръчки и така нареченото усвояване на голям публичен ресурс. Тук няма нито един акцент в тази насока. Изключвам кмета на Червен бряг, който е спрял обществена поръчка в интерес на свои роднини – това е описано в Закона. Но в обществото има страшно много. Комисията не е направила анализ колко обществени поръчки с европейски средства са започнати, а дори не са започнати, средства по тях са платени и тези обществени поръчки не са довършени. Има много такива случаи и това ни създава лош изглед да кажа, лош имидж пред Европейската комисия и Европейския съюз. Ще засегна само няколко аспекта. Първо – превенция на корупцията. Вие чухте колко законопроекта са били обект на дейност на Комисията, по колко са дадени препоръки, колко текста са изменени в тези законопроекти. Но тук, в обществото съществува мнението и съвсем основателно, че законопроектите с голям корупционен риск не се внасят от държавните институции, не се внасят от Министерския съвет. Те се внасят от определени народни представители и дори им се възлага на тях да ги внесат. Затова като народен представител и като член на Комисията за борба с корупцията съм замислил да внеса в Народното събрание промяна на чл. 32, т. 1, където на оглед на съгласуване за корупционни елементи ще подлежат и законопроектите, внесени и от нас, колеги. Говорим тук за втория акцент за ефективност. Тук бяха казани много числа. Господин Ячев в Доклада акцентира на някои от тях. Хайде да ги погледнем от един друг ъгъл. Комисията заявява в момента, както в миналогодишния доклад, че претендира имущество за 3 млрд. и 144 млн. лв. То е почти толкова, колкото и миналата година. Искам да Ви кажа, че досега конфискувано имущество, отнето имущество по новия закон няма, няма и лев отнет по новия закон. Това е във връзка с процедурите. Отчитаното в Доклада отнето имущество е по старите и отменени закони, чийто наследник отново е Комисията за противодействие на корупция и отнемане на незаконно придобито имущество. През 2019 г. са отчетени 157 иска по новия закон за обезпечаване на 782 млн. лв. За 2018 г. те са били пет производства за 826 хил. лв. В съда са влезли 74 иска за 47 млн. лв. Виждате как се свива фунията. За 2019 г. съдът е удовлетворил 11 иска – частично или изцяло по Закона за отнемане на имущество, придобито по престъпна дейност – отменен, и 12 по Закона за отнемане на незаконно придобитото имущество.

искове за 700 милиона тази година – удовлетворени 8 млн. и 100 хил. лв. по старите отменени закони. Дотук фактите са такива, но фунията още повече се свива. Голяма част от реализираното имущество се реализира от Националната агенция за приходите. Ето какви са там резултатите за миналата година: реализирани от НАП 116 недвижими имота за всеки един, ако ги разделим, общата сума е за близо 2 млн. лв., за 18 хил.

и ние отнемаме имущество, което в края на краищата не носи сериозен приход за държавата, а в краен случай това е Законът, това е възмездието, което и хората искат. И ако говорим за ефективност, искам да кажа: бюджетът на Комисията миналата година реализира 17 млн. лв., приходите са за 8 млн. и 100 хил. лв. Сами си направете изводи. И завършвам. Реформата, направена със Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, имаше големи очаквания, особено със създаването на тази мегакомисия. Със събитията около нейния бивш председател стартовата енергия беше похабена и доверието към Комисията стагнира миналата година. Не само този епизод дава право на Европейската комисия в пролетния пакет препоръки към България, да подчертая, че са нужни солиден брой окончателни присъди за корупция по високите етажи на властта, за да се изгради доверие у обществото.

Не виждам реплики. Други изказвания, колеги? Господин Цацаров, заповядайте.

Мога да намеря и още един довод, в който да не се изкажа, той е формален, но той за мен върши работа съвсем добре, защото мога да кажа, че съм председател на тази комисия от 20 декември и отчитам работата на моите колеги. Следователно всичко онова, което се чу за момента, не ме засяга. То може би, да сме живи и здрави, ще се чуе и другата година, но поне към този момент мога да кажа, че моят принос е 10 дни, в резултат на което да не взема думата, защото това не касае моята работа. Всъщност причината, поради която вземам думата, е не да споря с народните представители, а и то е недопустимо, които току-що говориха, а по-скоро да защитя до известна степен, доколкото мога, разбира се, авторитета на институцията, която оглавявам едновременно с това и работата на моите колеги – независимо от това дали някой от тях е член на Комисията, а някой от тях е редови служител в нейната администрация. Какво Ви е казано? Госпожа Сидорова го каза и в парламентарната комисия във времето, в което беше изслушването. Разбира се, диалогът беше, бих казал, една идея по-конструктивен. Но беше казано, че Законът в този вид няма да заработи ефективно, Комисията в този ѝ вид няма да се справи с корупцията, че има съществено разминаване между дейността на Комисията и очакванията на обществото. Аз не мога да оспоря изцяло този извод. Единственото, което ще кажа, вярвайте ми – без грам политизиране, е следното. В този ѝ вид, ако Законът бъде променен така, както се настоява от парламентарната опозиция, той пак няма да работи. Нищо няма да се промени в работата и във Вашите констатации, ако Комисията се назначава не от този парламент, а от президента. Нищо! Всичко ще остане такова! Но ако смятате, че това е разковничето на борбата с корупцията в България, без грам политика Ви казвам, а и Вие много добре го знаете – на грешен път сте! Още нещо. Казахте, че Комисията в този ѝ вид няма да се справи с корупцията. Не е моя работа да споря с народен представител. Само че справянето с корупцията не е работа само на една комисия, справянето с корупцията минава и през тази зала, защото тя гласува и приема инструментариума, с който работим ние, с който работи прокуратурата, с който работи МВР, ДАНС и Част от този инструментариум, да речем, е в Наказателния кодекс и остава непокътнат от 1968 г. Но това очевидно не Ви прави впечатление. Госпожо Сидорова, при цялото ми уважение към Вашето мнение не мога да приема критиката към съдържанието на Доклада в този му вид по една проста причина. Първо казахте, че ние сами сме си определили съдържанието на Доклада. Ами, при положение че няма решение на съответната комисия, аз нямам друг начин освен да го определя такъв, какъвто той е в настоящия му вид. Ако Комисията, на която Вие сте заместник-председател, вземе друго решение, естествено е, че ние ще се съобразим с него. Но до момента такова решение няма. Пак казвам, не искам да политизирам, но Ви моля да отчетете и следното. Отчетният доклад не е вестник, Отчетният доклад не е информационен сайт. Вие казахте, че в него не присъства терасата на Пламен Георгиев. Съжалявам, че ще Ви го припомня, но в Отчетния доклад не присъстват и проверките за закупени недвижими имоти в град София на немалка стойност и от парламентарни представители, които са от Вашата парламентарна група. Затова нека да бъдем обективни. Но пак го казвам – Отчетният доклад не е вестник. Още нещо. Казано беше, че има огромно разминаване между цената на исковете и отнетото имущество. Народният представител, който последен взе думата, думата, мисля, че каза много обективни неща, каза и още нещо. Никакъв страх няма от този закон, защото има разлика – една от причините беше, че има дълги процеси, които обезценяват стойността на имуществото. Защо има разлика между претендирано и отнето имущество? Защото имуществото, преди да бъде отнето, минава през три съдебни инстанции и защото, ако говорим за това, че процесите били прекалено дълги, това означава да се вземе, и то от Вас, съвсем обратно решение и това обратно решение е решение за ускорена конфискация, в резултат на което ще ни дадете правото да влизаме в домовете на хората и незабавно да им отнемаме имуществото и да го продаваме, за да не се обезценява то. Само че тогава това ще бъде драстично нарушение на техните права. Затова казвам, че има такава разлика. Затова има разминаване между цените на исковете и крайния резултат, а разминаването се дължи и на още една причина: 127, точно 127 дела – утре мога да обявя и на каква стойност, са спрени, защото чакат тълкувателно решение от Върховния И тези 127 дела засилват пасива, тоест на имуществото, което е претендирано, но все още не е отнето. Това в общи линии са нещата, за които мога да отговоря. Бих казал и още нещо. Говорихте, господин Недялков, и за анализ на обществените поръчки. Повярвайте ми, какъвто и анализ да Ви направим на обществените поръчки, на това тези обществени поръчки как са реализирани, какви публични средства са изхарчени, кой ги е финализирал и прочие, докато чл. 219 – прословутата безстопанственост в Наказателния закон стои в този си вид, този анализ може да го ползвате само за собствените си, и за нашите, разбира се, цели, но те няма да стигнат по-далече от края на анализа. В заключение, пазих се от това говорене – от политически изводи, най-малкото заради задължението да бъдем политически неутрални, но пак казвам: моля, преценете, че промените в Закона са във Вашите ръце. И, моля, ако е възможно, разбира се – зная, че политиката не го допуска, но в крайна сметка разум има, не мислете, че ако тази комисия бъде назначавана от президента, който и да е той, тук ще чуете по-различен отчет при този действащ закон. Иначе ползвам случая на благодаря на всички народни представители, защото всяка критика е добре дошла и градивна и, разбира се, да благодаря на моите колеги от Комисията. Извинявайте, ако бях прекалено пространствен. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Цацаров. Колеги, продължаваме разискванията.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

и Доклада на Комисията, че, видите ли, единствената критика на БСП към този закон и към тази комисия била кой назначава нейния председател. Това беше една от критиките. Факт! Но истината е, че ние концептуално се противопоставихме на идеята да се сливат серия органи, работещи по различни процедури, и представихме друг вариант, в който този орган не само че беше оглавяван по друг начин, но имаше други цели, други функции, други правомощия. А именно, припомням: идеята ни беше да се създаде нов, стегнат орган, който да разследва по Наказателно-процесуалния кодекс корупцията по високите етажи на властта и да се бори за постигането на осъдителни присъди в рамките на наказателния процес. Съвсем различно е от това да се съединят органи, които бяха изградени през годините, повечето от тях вследствие на препоръките на Мониторинговия механизъм, за който си говорихме миналата седмица, които, първо, бяха отчетени като много добри и работещи отделно в серия поредица такива доклади, след което бяха съединени, за да работят още по-добре и днес наблюдаваме един такъв доклад. Това беше основата на нашата критика към Закона и към органа, който трябва да изпълнява. А елементът кой да назначава нейния председател беше предмет на друг дебат, който имаше отношение към независимостта на Комисията и доколко тя трябва да е независима от управляващото мнозинство, респективно – от правителството. този доклад е важен всяка година, за да поставим някои елементи на разсъждение, за да видим кои неща могат да бъдат подобрени и как. Но не подценявайте дебата по съществото на различните видове борба с корупцията. Ние все още твърдим, че корупцията се бори и чрез Наказателния кодекс – не само, естествено, но и там! И тук господин Цацаров постави въпроса за адекватната нормативна уредба в Наказателния кодекс. Имаме нова концепция за наказателна политика, която правителството одобри преди няколко седмици. Трябва да се работи, но истината е следната: когато Съветът на Европейския съюз, който цитирахме миналата и тази седмица, казва: „Обществено доверие ще се постигне, когато има много присъди“, тази критика не е към тази комисия и не е обект на този доклад. Защото много от Вас може би още не сте разбрали, че тази комисия не може да преследва по Наказателния кодекс и да вкарва хора в затвора. Това е работата на прокуратурата.

този доклад има и поставя важни въпроси, които ние трябва да обсъдим, но големият въпрос за ефективната борба с корупцията остава пред нас, той е наша отговорност.

„Проект! РЕШЕНИЕ по Доклад за дейността на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество за 2019 г.

Приема Доклад за дейността на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество за 2019 г.“ Моля, режим на гласуване!

заповядайте, госпожо Ангелова. Уважаема госпожо Председател! „Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (обн., ДВ, бр. …)“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.

В чл. 22 се създават ал. 3 и 4: „(3) Когато производствата пред управляващите органи по този закон се провеждат посредством ИСУН, съобщаването на индивидуалните административни актове, издадени в тези производства, се извършва чрез съобщение в ИСУН до съответния кандидат или бенефициент, като към съобщението е прикачен съответният акт. Актът се счита за връчен с изпращането на съобщението в ИСУН. (4) Когато производствата пред управляващите органи по този закон не се провеждат посредством ИСУН, съобщаването на индивидуалните административни актове, издадени в тези производства, се извършва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“ Ако искате, тъй като Законът е кратък, да изчетем всичко и след това ще открием дискусията.

„Преходна разпоредба“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на наименованието на подразделението: „Заключителна разпоредба“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7: „§ 7. В срок до 31 октомври 2020 г. Централното координационно звено осигурява възможност ИСУН да изпраща информация до профила на кандидат или бенефициент в информационната система за сигурно електронно връчване за изпратеното в ИСУН до съответния кандидат или бенефициент съобщение по чл. 22, ал. 3.“ Благодаря, госпожо Ангелова. Има ли изказвания, колеги, по представения законопроект? Не виждам. Тогава да преминем към гласуване.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

г., № 002-03-9, внесен от Министерския съвет на 16 април 2020 г. На заседание на 21 май 2020 г. Комисията по отбрана обсъди Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република На заседанието присъстваха: началникът на отбраната – адмирал Емил Ефтимов, заместник-министърът на отбраната – Атанас Запрянов, парламентарният секретар – Ваня Деневска, и секретарят на Съвета по сигурността към Министерския съвет – Георги Кръстев. Докладът и мотивите към него бяха представени от заместник-министър Атанас Запрянов, който посочи, че Докладът е разработен на основание на чл. 23 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, представя обективна оценка и отчита поетите ангажименти в отбранителната политика. Фокусът през 2019 г. е бил върху модернизацията, постепенното нарастване на средствата за отбрана, преодоляване на некомплекта от личен състав и бойната подготовка. Основният извод от Доклада е, че състоянието на отбранителните способности на българските въоръжени сили позволява изпълнението на задачите по мисиите, произтичащи от конституционните им задължения, но с ограничения по време и обем на изпълняваните задачи. Основните фактори, влияещи негативно върху състоянието на отбранителните способности, са остаряло и неизправно въоръжение и техника и състоянието на окомплектоването на формированията с личен състав. Заместник-министър Запрянов отбеляза, че през годината е осъществена важна стъпка в модернизацията и технологичното превъоръжаване на въоръжените сили с придобиването на осем бойни самолета F-16, блок 70/72. Положително влияние е оказало планомерното нарастване на ресурсите за отбрана с изпълнението на Националния план за повишаване на разходите за отбрана на 2% от брутния вътрешен продукт на Република Окомплектоването с военнослужещи към края на годината е било средно на 79,27% от щатния състав, а на доброволния резерв е приблизително 14%. В резултат на провежданата политика и мерки за повишаване привлекателността на военната професия за първи път от няколко години е спряна тенденцията за увеличаване на вакантните длъжности. В Доклада са предложени направления за съсредоточаването на усилията през 2020 г., като: изпълнение на Националния план за повишаване на разходите за отбрана на 2% от БВП на Република постепенно преодоляване на неокоплектоваността във въоръжените сили и доброволния резерв; изпълнение на дейностите по пакет „Цели за способности 2017 г.“ В резултат от Стратегическия преглед предстои да се вземат важни решения за отбраната на страната до 2032 г. В последвалата дискусия народният представител Николай Цонков посочи, че в Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили през 2019 г. има положителни моменти, като усилията по отношение на хората в отбраната и цялостната модернизация, но правят впечатление пропуски и тревожни моменти. Бяха изтъкнати сериозните затруднения при окомплектоването на резерва. Отправена беше критика и по отношение на структурата и съдържанието на Доклада, които беше препоръчано да се променят съгласно установените приоритети, да се увеличи аналитичната част и да се избягват повторения. От страна на народните представители Емил Христов, Пламен Манушев, Валентин Радев, Владимир Тошев, Симеон Симеонов, Борис Вангелов и Милен Михов беше изразена подкрепа на Доклада, който съдържа отчет на изпълнението, професионална оценка и аналитична част. Оценено беше, че Докладът е критичен и в някои отношения е дори по-подробен от необходимото. Мненията се обединиха, че е целесъобразно да се запази постоянната структура на Доклада, която позволява да се прави сравнение с предходни години. Подкрепа беше изказана и за направленията за съсредоточаване на усилията. Като притеснителен беше оценен отчетеният некомплект в Сухопътни войски, за което се налага допълнителен анализ на причините и е необходимо да продължи тенденцията на увеличаване на процента от брутния вътрешен продукт за отбрана за дълъг период с подкрепата на всички политически сили. От народния представител Владимир Тошев беше поставен въпрос дали се вземат предвид нови предизвикателства, като киберотбрана, комуникационно осигуряване и надеждно управление на новите системи въоръжение, както и какво се прави за осигуряване на военнослужещите с жилища и използването на имоти с отпаднала необходимост. Народният представител Слави Нецов помоли за уточнение дали има потвърждение от САЩ, че въпреки пандемията от COVID-19 ще успеят да доставят самолетите F-16? В отговор на поставените въпроси заместник-министърът на отбраната Атанас Запрянов поясни, че допълнителни организационни мерки по киберсигурността се обсъждат в хода на Стратегическия преглед. Отчитат се и допълнителни изисквания към единната среда за управление, която да позволи пълно използване на възможностите на новите системи като F-16. Има официална информация, че договорът за тяхната доставка се изпълнява навреме и уверение, че сроковете ще бъдат спазени. В Стратегическия преглед се разработват и предложения за по-справедливо компенсиране на наемите и осигуряване с жилища на военнослужещите. Председателят на Комисията по отбрана Константин Попов подчерта, че с Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили се отчита една година, през която отбраната остана важен приоритет. Докладът е обективен, не спестява предизвикателствата и предлага ясни насоки за 2020 г. Фактите сами говорят за свършената работа особено в областта на модернизацията. Въз основа на проведените дебати и изказаните мнения членовете на Комисията по отбрана с 13 гласа „за“, без гласове „против“ и 8 гласа „въздържал се“ приеха следното становище:

Имате думата, господин Симеонов. те остават недостатъчни да компенсират натрупаните в последните 30 години дефицити на способности във въоръжените сили поради това, че настоящите потребности надхвърлят значително ресурсите, които страната може да си позволи за отбрана. Независимо че военният бюджет за 2019 г. е над 3% от брутния вътрешен продукт в резултат на заплащането на новите F-16, това в никакъв случай не решава съществуващите проблеми, които стоят на на дневен ред, и ще посоча някои от тях, а именно състоянието на Зенитно-ракетни войски, на Радио-технически войски, на логистичното осигуряване и проблемите с утилизацията. И през 2019 г. състоянието на отбранителните способности на въоръжените сили позволи изпълнението на задачите по мисии в национален формат и в рамките на колективната отбрана на НАТО, и общата политика за сигурност на Европейския съюз, забележете, но с ограничение по време и обем на изпълняваните задачи. Ограниченият финансов ресурс, големият брой вакантни длъжности, остарялото въоръжение продължават да са сред основните причини, които възпрепятстват изпълнението на приетите приетите цели в пълен обем. Въпреки увеличенията на възнаграждението на военнослужещите в две поредни години средно с 10% и провеждането на информационната кампания „Бъди войник“ не бе решен проблемът с неокомплектоването на Българската армия. Българската армия е окомплектована на 79,27% от щатния състав, като некомплектът по категории военнослужещи и офицери е 19%, офицерски кандидати – 10%, сержанти – 9%, и войници, забележете, 29%, който е най-големият процент. Тоест окомплектоването на Българската армия през 2019 г. се запазва на същите нива, както тези през 2018 г. Особено сериозен е проблемът в Сухопътни войски и решаването му до голяма степен зависи от модернизационните проекти на Сухопътни войски, които трябва да придобият приоритетно значение. Най-сериозен процент на неокомплектоване в Сухопътни войски е около 26%, от които, забележете, младши офицери и войници, които са гръбнакът на Сухопътни войски, са 31%. Запазват се ниски нива на окомплектоване на доброволния резерв – около 13,7%. Това налага да се вземат реалистични и действени мерки за подобряване заплащането на Българската армия – трудът на военнослужещите да стане конкурентоспособен на пазара на труда. Второ, провеждане на постоянна и позитивна медийна кампания за подобряване имиджа и отношението на обществото към военната професия и нейното популяризиране. Категорично решаване на проблемите с резерва и обръщане на сериозно внимание на мобилизацията и провеждането ѝ регулярно, което в последните години бе изключително подценено. В заключение, парламентарната група на ДПС ще подкрепи внесения отчет за състоянието на отбраната за 2019 г. Това го заявихме и в Комисията, и тук групата ще подкрепим Проекта, като отчитаме напредъка, който е показан до този момент, но трябва да продължи битката, за да бъде осигурена Българската армия по най-добрия начин, независимо от материални и финансови затруднения. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Симеонов. Давам думата на господин Попов,

Надявам се да съберем необходимия кворум. Колегите не очакваха гласуване толкова рано, господин Попов. Моля квесторите да ги поканят, ако има народни представители в коридора.

Продължаваме дискусията. Има ли изказвания? Заповядайте, господин Милев.

Докладът за състоянието на отбраната и въоръжените сили за изминалата 2019 г. е структуриран съобразно решенията на правителството и вижданията на Министерството на отбраната за политиките, които то води през изминалата година. Похвално е, че по форма и съдържание същият се опитва да обхване цялата дейност на Министерството на отбраната. Бих казал, че всичко позитивно, което се е случило през изминалата година, е отразено и дори има има някои данни, които са в повече и ще се ползват от някои мисии, може би. Но все пак като парламентарна група – Коалиция „БСП за България“, ние имаме и определени виждания по основните раздели, тъй като в Доклада освен фактологичната обстановка няма разсъждения и виждания за в бъдеще. Нас ни притеснява примерно Раздел II, където се посочва, че жените в армията са се увеличили през последните пет години от 14,8% на 16%.

запазва некомплекта в армията и е за сметка на липсата на младежи или мъже за служба в армията.

Макар че ние спазваме Резолюцията на Съвета за сигурност на ООН № 1325 за равнопоставеност на жените, мира и мира и сигурността, но все пак армията е институт, който дава повече възможности за изява на мъжете, особено на строевите длъжности. Аз считам, че в това отношение, макар че има голям некомплект, не трябва да залитаме и да попълваме армията с голям процент, а да търсим реализация на същите и в другите сектори на държавното строителство. този ред на мисли, бих казал, че кампанията „Бъди войник“ изигра своята роля с посещението си в 31 града и спомогна, за да се запази некомплекта, а не да се намали.

за да може Българската армия наистина да се окомплектова – говоря най-вече за Сухопътните войски, тъй като те са гръбнакът на Българската армия.

за които се наложи Народното събрание да увеличи двойно средствата, които бяха отпуснати. Ние платихме цялата сума наведнъж, с което увеличихме двойно бюджета за отбрана

Тъй като този прецедент вече го има, защо това не се направи примерно за Сухопътните войски или пък за Военноморските сили?! Специално за Сухопътните войски, използвайки обсъждането на Доклада, и в Комисията казах и пак ще повторя, че не съм съгласен с внасянето на прекалено много наименования при модернизацията на Сухопътните войски като Единния център за начална подготовка, в който има два механизирани батальона, Центъра за подготовка на специалисти с три танкови батальона или Бригадното командване с два механизирани батальона без бригаден комплект въвеждане наименованието или длъжността „началници на центрове“. Когато тези формирования имат донякъде ранг на бригада и знаем, че в има 12 вида бригади, но ние бихме могли да приемем примерно две наименования – бойна бригада и учебна бригада, и тези центрове да бъдат бригади, а командирите им да бъдат командири на бригади. Иначе се връщаме

центрове. Макар че в момента действа визията за развитие на въоръжените сили, аз бих предложил – и в Комисията по отбрана казах, че със на Стратегическия преглед на отбраната или при неговото обсъждане, ние да унифицираме тези наименования, а също така и длъжностите на командирите. Не мога да се съглася, че дори и съвместното командване на специалните операции приравняваме на Сухопътните войски, макар че имаме задължения към НАТО да имаме и специални сили,

както за Военноморските сили, така и за другите, и за Сухопътните войски, тъй като всичко става за сметка на формированията от националната отбрана. Ние попълваме декларираните сили от Сухопътните войски, Военновъздушните, Военноморските и Силите за специални операции – всичко става за сметка на формированията за национална отбрана, и нямаме ресурса да поддържаме тези формирования на високо ниво.

не се увеличава като бойни способности. Все пак в края на Доклада Министерството на отбраната признава, че всички задачи се изпълняват с определени условности – по обем и време

от приемането на Доклада, като пак казвам: той показва всичко, което е свършило Министерството на отбраната и предстои да се свърши, но още може да се работи. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Милев. Реплики? Не виждам. Други изказвания? Заповядайте за изказване. Уважаеми господин Председател, уважаем колеги, уважаеми господин Заместник министър! Стана традиция българският парламент да приема докладите на Министерството на отбраната за състоянието на въоръжените сили през предишната година. Този доклад е поредният и искам да спомена, да споделя с Вас няколко характеристики, защото едва ли всички колеги са успели задълбочено да се запознаят с него.

е аналитичен, а колегите, които говориха преди мен, а предполагам, че ще има и след мен от останалите парламентарни групи, може би ще споменат, че не е достатъчно аналитичен. Напротив, самото му заглавие е за състоянието на отбраната и дава достатъчно материал и препоръки, и изводи за подобряване на състоянието на въоръжените ни сили. Дори бих споменал една характеристика, която не е характерна винаги за такъв доклад и за такъв елемент от структурите на националната ни сигурност. Докладът е силно критичен! „силно критичен“, защото той е явен и достъпен за абсолютно всички, които биха желали да се запознаят с неговото съдържание. В началото на базата на анализ къде се намира Българската армия, нашите въоръжени сили и какво е състоянието на националната ни сигурност като неин основен елемент. Основният извод, който всички трябва да чуем и трябва да знаем, е, че в последните години устойчиво се усложнява стратегическата обстановка в света и в региона. Отделно от това в Черноморския регион значително нараства напрежението и военното противопоставяне. Това са неща, които няма как да не ги отчетем. започна да бъде практика едва ли не да се променят учебниците по военно дело за устойчиво съчетаване на хибридни и класически методи за водене на война. война. В тази обстановка Докладът констатира няколко неща, които няма как да не ги отчете, но те трябва да бъдат на нашето внимание, защото са продукт на нашата дейност в продължение на десетки години – казвам на нашата дейност, на политиците. Това е, че въоръжението, поддържащата техника, екипировката на нашите въоръжени сили е остаряла и с изтичащ срок на годност. Това е, че в значителен брой – генерал Симеонов го спомена, има недостиг, недоокомплектованост на поделенията. Това е, че нашето взаимодействие със съюзниците от НАТО на тактическо и оперативно ниво на практика е невъзможно, защото имаме оперативна несъвместимост на базата на въоръжението и техниката, които имаме. И не на последно място, като много важен елемент това е продължаващата хронична финансова недоосигуреност с ресурси на въоръжените ни сили. В тази връзка, освен неглижирането на проблемите на въоръжените ни сили в продължение на десетки години или залитане в една залитане в една или в друга посока по отношение на реформи за съкращение, за намаляване на бюджета и така нататък, в последните години, включително и тази, изключително много се изостри един елемент, който ние трябва да отчетем – демографското изпразване на цели региони от Република България откъм кадри, които биха могли да постъпят в редиците на Българската армия. Какви са решенията? Наша задача – на политиците, е, след като приехме, аз не бих използвал думата „модернизация“, макар че тя се наложи в терминологията и за трите вида въоръжени сили, трите вида въоръжени сили, бих предложил превъоръжаване, защото не модернизираме нито кораби, нито самолети, нито бойни машини – създаваме нови комплекси в тези три рода и видове въоръжени сили.

недостига, некомплекта от личен състав основно в Сухопътни войски, но и в останалите – Военноморските и Военновъздушните сили, ние, уважаеми колеги, трябва да се замислим, независимо от това че трета, четвърта и не знам коя поредна година ще бъде, ще увеличаваме заплатите на военнослужещите основно формения състав, трябва да помислим и за нещо друго, което е широка практика в натовските армии, към които принадлежим повече от 10 години. И това е разширяване на компенсационния комплект за военнослужещите и техните семейства. Аз отново подчертавам думата „компенсационен, социален и икономически пакет“. Не става въпрос за привилегии на военнослужещите – става въпрос за компенсация на тяхната служба 24 часа в денонощието за Родината Родината ни, за населените места, за нашите семейства. И още нещо, ние трябва ясно да си дадем сметка, че освен прословутите самолет, кораб и бойна машина има още десетки модернизационни превъоръжаващи се проекти, които са изключително задължителни, защото след две-три години ние ще имаме на въоръжение най-модерния на Балканите и в региона самолет, само че, ако нямаме съответстващата му система за комуникации и управление и ако нямаме подмяна на сегашните радиолокационни станции с най-модерните 3D радари, този самолет ще бъде като Дунав мост 2 – ще премине през Дунав и ще опре в нищото. Така че наше задължение е да обмислим тези въпроси и тогава, когато с пълно основание говорим за повишаване на пенсии, за повишаване на социални добавки, за подпомагане в тази изключително тежка икономическа криза в целия свят на предприятия по различни начини, трябва да мислим и че има една система. Искам да благодаря въпреки всичко те устояха и армията ни и в момента е в изключително добра кондиция като личен състав и като изпълнение на задачите си в тези условия, които досега разглеждахме и ще продължим да говорим за тях, и ще бъде такава независимо от трудностите, в които те служат. Аз мисля, че трябва да направим нещо може би и законово, и нормативно – тук колегата Радев е доста по-голям специалист от мен, за един проблем, който в Доклада е засегнат засегнат съвсем кратичко с няколко абзаца – утилизацията на излишните боеприпаси в армията. Това е проблем, който може да засегне живота на цивилни хора – случи се в моя регион, в село Горни Лом. Нямаме решение засега на този въпрос и трябва да го измислим. Той не е само научно-технически, той също е и финансов, но не съм специалист, затова ще оставя специалистите да си кажат думата, министрите да предложат решенията. В заключение, искам да кажа, че Докладът, благодаря на специалистите и на експертите, които са го писали, начело с политическото ръководство на Министерството, казва следното, което трябва да отчитаме, че Република България с Българската армия, с въоръжените ни сили на международно равнище е приета като надежден, стабилен и предвидим партньор. Второто, което казва и което също е много важно за нас, е, че Република България е ключов фактор в региона на Балканите и Черноморието за гарантиране стабилността в региона. Това са неща, които трудно бихме могли да отречем. Въпреки това, което е отчетено и аз го споделям, е съвсем разбираемо и аз засегнах част от причините, е да се направи изводът, че Българската армия и въоръжените ни сили изпълняват задачите си в ограничен обем, но ги изпълняват, гарантирайки нашата национална сигурност, гарантирайки независимостта и териториалната ни цялост. И понеже колегите настояват, искам удължаване на времето. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Тошев. Моля да удължите времето на парламентарната група на ГЕРБ.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители, С много от нещата, които каза господин Тошев преди мен, съм съгласен и затова ще ги пропусна, за да не се повтарям с него. Искам да кажа, че ние от „Обединени патриоти“ ще подкрепим Доклада, защото той е безпощадно точен и наистина е един, в буквалния смисъл, истински доклад за състоянието на отбраната за 2019 г. Освен съдържанието, за мен най-ценната част са изводите и планирането на бъдещите действия. Там изводите са направени изключително прецизно, с голяма точност, като информацията, която носят самите изречения и абзаци, е достатъчна, за да позволи всеки един абзац да се превърне в огромен анализ. През изтеклите години и това го знаете, няма да кажа нищо ново, само ще го напомня, защото не бива да го забравяме: Българската армия, особено първите 20 години на демокрацията, беше доведена,

ние, независимо дали сме управляващи, или от опозицията, сме в пълен национален консенсус. В този консенсус влизат не само народните представители, по отношение на Македония имам предвид, но и премиерът и президентът. Според моето скромно мнение подобен обект на национален консенсус в парламента трябва да бъде и темата за отбраната. Затова ще си позволя, макар че всяка партия е автономна, да апелирам към колегите от БСП, пак пак казвам, уважавайки напълно автономността на всяка партия: те могат да размислят по темата за отбраната и да я включат в своите приоритети или своите точки за национален консенсус, както го направиха по темата „Македония“. Темата за Българската армия и българската отбрана наистина не може да бъде партийна. Да, можем да си спомним, можем да изтъкваме различни аргументи, но е хубаво винаги да бъдем единни,

който да бъде чут и от тези колеги, които не са се запознали в детайли с него: въпреки увеличението на разходите за отбрана спрямо предходната година, те остават недостатъчни, за да компенсират натрупаните в последните 30 години дефицити на способностите на въоръжените сили, забележете, причинени от липсата на планомерни, целенасочени и адекватни инвестиции за превъоръжаване и модернизация. Поради това настоящите потребности надхвърлят значително ресурсите, които страната може да си позволи да отдели за отбрана. Ето затова ние отбелязваме със задоволство факта, че през миналата година процентът за отбрана достигна 3% от брутния вътрешен продукт – даже ги надхвърли, и от това, че се следва се следва Планът за увеличение на разходите за отбрана да достигне 2%. Тази година ще бъде много решаваща в това отношение, защото ще видим какви икономически последици ще има от пандемията и дано няма някакви съвсем извънредни ситуации, които да осуетят достигането на 2% от брутния вътрешен продукт до 2024 г. Би било добре през следващите години – след 2024 г., в зависимост от състоянието на икономиката на държавата, да се помисли дори за увеличение над 2%, тъй като тези 2%, които България е договорила и се е съгласила, не са таван, а са минимум, който държавите – членки на НАТО, трябва да достигнат по отношение на отбраната. С това привършвам своето изказване. Повтарям, ние от „Обединени патриоти“ ще

Заповядайте, господин Цонков. Видях, че се колебаете, но може би Вашето изказване ще е и последното за дебата. Имате думата. Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Заместник-министър! Днес обсъждаме поредния доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили. Бих искал да започна с една констатация, която ние от „БСП за България“ правим, когато сравним докладите от последните няколко години. Констатацията е следната, използвайки военен жаргон: Българската армия марширува на едно място. Защо мислим така? Защото всички констатации, които се правят, и малкото изводи, които имаме накрая в Доклада, сравнявайки ги с последните доклади, ще видим, че освен

Ние не казваме, че не виждаме усилия на правителството в тази посока. Работи, мисли за развитието на Българската армия – не отричаме това. Започнаха проектите за модернизация, които и ние подкрепяме. Но ако махнем за миналата година от разходите от брутния вътрешен продукт за отбрана Проекта за модернизация на Военновъздушните сили, ние ще видим, че ръстът в разходите за отбрана е само 0,11%, уважаеми колеги, а се хвалим, че придобиваме нови способности, реализираме проект. Той е в ход,

какво показва Докладът за състоянието на отбраната и въоръжените сили? Всяка година той дава оценка на правителството за управлението на този сектор, за напредъка, ако има такъв, в този сектор, какви са постигнатите резултати. Е, при положение че почти са еднакви докладите за последните години, къде видяхте напредъка? Ние от „БСП за България“ също искаме Българската армия да бъде модерна, боеспособна, да няма проблем с некомплект на Българската армия, да е попълнен личният състав, да имаме висока бойна готовност и подготовка, но на практика фактите, информацията, която ни се поднася, която между другото не е малко, показва съвсем различно нещо. Започвайки в началото с общия изглед на Доклада, бих искал да кажа, че той не е достатъчно добре поднесен като структура, не отговаря, не кореспондира на докладите в отбранителната сфера, които са на по-ниското ниво. Той Той прилича по-скоро на един механичен сбор от факти и информация, които се поднасят, които имат една важна задача – с тях Министерството на отбраната и военното ръководство трябва да запознае обществото, Народното събрание с резултатите и състоянието в този сектор, как се развиват въоръжените сили. В този смисъл не приемам констатациите или по-скоро тезата на някои от народните представители, че – виждате ли – този доклад е аналитичен. Напротив, той е просто изнасяне на данни. Друго е да засилим анализа и когато се интерпретират тези информации и данни, тогава и самият доклад ще придобие друга форма, ще има сериозен оценъчен елемент и ще покаже какви са перспективите за развитие, ще го обвържем с приоритетите на правителството, ще го обвържем да имаме тясна взаимовръзка с основните доктринални документи, като Програма за развитие на отбранителните способности до 2032 г., които тепърва трябва да като Плана за развитие на въоръжените сили, като Инвестиционния план на Българската армия. Ето защо не приемам констатациите, че този доклад и от гледна точка на общ изглед, и структура е достатъчно добър. добър. Кои са основните три проблема, ако трябва да ги посочим, които се виждат, когато говорим за състоянието на въоръжените сили? Естествено, на първо място, сериозният некомплект, който съществува в Българската армия, който вече десет години виждаме, че продължава да съществува и не може да се намери правилното решение. Тази година приехме и нови промени с цел да се реши недостигът на личен състав. И какво показват данните в Доклада? 79,27% е окомплектоваността на Българската армия. По-тревожен е фактът, че най-големият вид въоръжени сили – Сухопътните войски, при тях некомплектът е 26%, тоест близо до 30%. Вие ми отговорете дали можем по този начин да говорим за достатъчна боеспособност, която притежават военните формирования в Сухопътните войски. Отнасяйки този тревожен факт към декларираните цели за способности, за които почти нищо не се говори в Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили, ще видим, че всъщност ние не сме постигнали голям напредък и при изграждането на отбранителни способности, които сме декларирали към колективната отбрана на НАТО, и, естествено, декларираните военни формирования, сертифицираните такива. Вторият голям проблем, разбира се, е остарялото въоръжение и техника. Затова правим и проектите за модернизация, но има още много по-малки проекти, които трябва да бъдат реализирани. Не трябва да се заблуждаваме, защото, връщайки се на Проекта за модернизация на Военновъздушните сили, новите самолети не могат да летят или да бъдат пълноценно използвани, ако нямаме и модерни радари. И Вие го знаете. Затова виждам, че Министерството работи в тази посока. Третият голям проблем – хроничният финансов недостиг на средства.

Увеличаваме с малко капиталовите разходи и издръжката, но, налагайки ресурсната осигуреност към отбранителните способности, защото трябва да направим такава връзка и анализ, на базата на разходите, които правим, получаваме ли повече отбранителни способности, подобряваме ли състоянието? Очевидно се опитваме да задържим състоянието, което съществува в момента, да не ерозират повече отбранителните способности, с които разполагаме, отколкото да изграждаме нови. И още няколко думи по съдържанието на Доклада. Няма как да не обърна внимание на оценката за средата за сигурност. Тя е пряко свързана с отбранителните способности, които трябва да изграждаме. За мен не става ясно каква е целта на тази оценка. Твърде хаотично е направена тази оценка на средата за сигурност, а оттам, разбира се, няма как и да направим тази взаимовръзка с отбранителните способности, които би трябвало да притежават въоръжените сили и Българската армия. Много малко място е отделено по отношение на стратегическия преглед, на законовата рамка и на доктриналните документи.

на прегледа на нормативната и доктриналната база на страница 29, един § 48. Толкова. А тук е мястото, когато говорим за доктриналната база, да говорим за кариерното развитие, дългосрочната визия за кадровото развитие на въоръжените сили и на Българската армия. То е пряко свързано с основните документи, като Програмата за развитие на отбранителни способности, с Плана за развитие на въоръжените сили. Накрая ми се иска да спомена още нещо. Говорейки за колективната сигурност, данните, които се изнасят, за нашия принос в колективната отбрана, например нищо не се споменава за срещата на върха в Лондон и какво произтича за България от тази среща. Това е свързано и с ангажименти, с отбранителни способности, ако щете на по-ниско ниво – с формирования.

По всички тези причини и аргументите, които досега изказах, ние от „БСП за България“ няма как да подкрепим така поднесения ни Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили и ще се въздържим при предстоящото гласуване. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Цонков. Реплики?

преди да говоря за Доклада, искам малко да върна нещата и да разкажа някои неща от историята, защото явно от нашите колеги от опозицията се забравят. Първото правителство на Бойко Борисов прие нов Закон за отбраната и въоръжените сили и там има чл. 23, където се казва, че се изготвя доклад за състоянието на отбраната, той се внася в Народното събрание и се взема решение. Така че Вие сега говорите само защото ние някога сме приели такова решение и има такъв доклад. Никой преди това не го е правил. Вашето правителство на Станишев

Поименно мога да Ви ги кажа. Нищо не е променяно! Отговарям Ви на това, което казвате, че би трябвало да изглежда по друг начин. А в Комисията стана ясно, че такива са и международните правила. Там, където участваме – в НАТО, и там горе-долу по такива критерии, по такива глави и по такива въпроси се разглежда състоянието на отбраната. отбраната. Дотук с това. И още нещо да добавя, аз съм го казвал много пъти – ГЕРБ в националната сигурност е законодател. Ние въведохме правилата. Спомнете си трите закона за службите. ГЕРБ го направи – първото правителство. Второто, 2015 г., прие включително и Закона

и обществения ред. Може би това е пропуск. Всичко това е сложено в система, ГЕРБ го е направил и ние сега се упражняваме върху това какво е състоянието на отбраната и въоръжените сили, защото има ред в тази система за национална сигурност. за Доклада. Докладът трябва да ни отговори на два въпроса, тоест на няколко, но основният въпрос е: какво е състоянието на отбраната и въоръжените сили? Снимка за миналата година – всеки доклад прави снимка за миналата година, и ние с Вас, Вие като опозиция, трябва да се вгледаме това обективно ли е, правилно ли

че е критичен и обективен. Аз съм съгласен с това. Имам забележки към него, ще Ви ги кажа, и в Комисията ги казах. Не може и не се съгласявам с това, което каза колегата Цонков. Опитвам се да го цитирам, записал съм си – какво е направено и едва ли не много от нещата липсват в Доклада. Не е така! Обърнете внимание, всичко е написано вътре. Дали има анализ или не, там има констатации, описано е почти всичко, което ни трябва в областта на

Много е, но предстои стратегически преглед. Да Ви върна ли назад през годините? По едно време се говореше армията да е 28 хиляди щика. Може би пък не трябва да са толкова много, след като толкова години, в последните няколко, хайде не толкова, не може да докараме този докомплект. Нещо не се получава. Резервът – 13% само. Това е изумително! Не го споменахте. Ето, казвам Ви го и него. Защо се случва това? Тоест има нещо, което е малко извън възможностите на Министерството на отбраната, и трябва да бъде помислено защо това е така? Аз например се изумявам за тези 26%, разбира се, и другият недокомплект – казахте го, да не го повтарям – близо 20% за цялата армия, след като вдигаме заплатите втора година с 10%, тази година с 10% – 30% увеличение на заплатите. Нова техника купуваме, има мотивация за хората да влизат в армията.

обаче е само една опция, не съм сигурен дали е така. Второто нещо – ученията, казах го и в Комисията. Там има едни таблички, които, отново казвам, доста подробно е написано – 100% учения. Да де, но същите тези военни си задават едни учения, същите те си ги оценяват и казват: „Изпълнихме ги 100%.“ На едно място пък,

Нарушеният баланс – това много пъти и аз, и колегите сме го подчертавали и тук стана дума. Сухопътните войски, Военновъздушните сили, Военноморските сили – този баланс трябва да бъде изправен.

То не бяха „Спартан“-и, то не бяха „Кугър“-и, то какви ли не машини не купихме и бойни средства няма. Ето сега даваме там парите и минаваме три милиарда. В НАТО ръкопляскат, но и самите ние сме доволни, защото има перспектива и за хората. Това дебело трябва да бъде подчертано. Това го прави третото правителство на ГЕРБ.

мярка 312. Това успях да видя, което не е все още изпълнено, тоест и Управленската програма е изпълнена. И тогава логичният извод, завършвам, е, че този доклад, освен че е обективен, има и критика вътре, има и анализи, ни дава общата снимка на миналата година какво се случва с отбраната и въоръжените сили, и още нещо – има и перспектива. Там се говори и в Комисията стана дума, че предстои стратегическият преглед. Там се очакват някакви нови неща, отново свързани с това, за което стана дума тук, с международното положение, с това какво се случва в света, със страните около нас? Така че, естествено, от ГЕРБ ще подкрепим Доклада. Нямам надежди, че Вие ще го подкрепите, но нека всички бъдем малко по-смирени, когато става въпрос за отбрана и въоръжени сили, и да бъдем максимално обективни. Аз лично съм удовлетворен. Искам да поздравя

Благодаря, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Заместник-министър! Да, съгласен съм, че Докладът е критичен, след като са изнесени фактите и данните, но изводите не са достатъчно реални и честни на базата на информацията, която е изнесена, защото таза информация показва колко лошо всъщност е състоянието на отбраната и на въоръжените сили. Господин Радев, Вие казахте, че само 13% е окомплектован доброволният резерв. Така е. обаче е доказателство и за очевидно управленската немощ, която съществува в случая, и Законът за резерва,

Между другото, това е факт от Доклада – от хиляда вакантни длъжности, които са обявени, имаме само 36 сключени договора за доброволния резерв. Вие казахте за киберзащитата, киберотбраната. Там започнахме да правим нещо от миналата година. Никакви резултати не са посочени в Доклада какво се случва, а това е важна тема, която не трябва да пренебрегваме. Киберзащитата, киберсигурността, киберотбраната са важни отбранителни способности, с които трябва да разполагат въоръжените сили.

Компенсациите трябва да са повече за военнослужещите. Очевидно само заплатата не е достатъчна, за да създадем условия. Ние искаме да имаме такава армия, каквато е била, когато и господин Христов е бил в редиците на Българската армия. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Цонков. Втора реплика – господин Милев. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Заместник-министър! Уважаеми господин Радев, аз Ви благодаря за Вашето искрено изказване. Вие и на Комисията се изказахте така критично, но все пак армията е деполитизиран институт и докато от тази трибуна говорим и се връщаме назад във времето коя партия е била на власт и какво е направила за армията, считам, че няма да постигнем това, което всички искаме. Затова аз призовавам за единение в името на армията и нека да внасяме проекти за Българската армия, да ги внасяме от името на, бих казал, всички парламентарни групи и да помогнем тя най-после да си заеме достойното място в обществото. Дори и тези три три приоритета не са били изпълнени през миналата година. Няма да се изпълнят първите два и през следващите години, което и правителство да е на власт. Става въпрос за некомплекта с личен състав и дори за модернизация. Аз считам, че киберсигурността, този център ще се случи и сме длъжни да се случи, това не може да Ви притеснява, но все пак искам, когато се изказваме от тази трибуна, да не се връщаме с годините назад – кое правителство, през коя година,

Ние закони, които ги приемаме преди месеци, после ги променяме – защо да не го променим и този. Очевидно има някакъв проблем. Аз не казвам, че е идеален закон, аз участвах също в него – първото правителство на ГЕРБ. Не е имало преди това – знаете променихме армията, махнахме наборната служба – това са промени, които не се случват с десетилетия, може би и в столетието не е имало такова нещо. Сигурно има някакъв дефект този закон или някакви проблеми в него – ще го променим и него – говоря за репликата на колегата. Киберзащитата Киберзащитата я споменах само за пълнота на изложението, защото видях, че не е изпълнено. Всъщност ще Ви кажа за разговора между мен и премиера: аз го убеждавах да участват с военни сили,

„Там ще искам други пари. Ти знаеш ли колко пари трябват за киберсигурност? – беше неговата реплика – там са огромните пари, там трябва да ги убедя да дадат пари за това. И на нас, разбира се. Това не е въпрос, който може да го реши само нашата държава.“ Това беше неговата оценка и аз се съгласих, казах: добре. И това е много важно. Вероятно това е пътеката за решаване на този проблем. Ние нещо сме направили, Военноморските сили са направили, доколкото разбрах, във военноморското училище – първата стъпка. Социалният пакет – да, Вие винаги ще говорите за социален пакет. Кое е най-важното от социалния пакет? Не знам дали е най-важното, но според мен е много важно – това са заплатите. Е ние ги вдигаме де – 10, 10, тази година пак 10%. Нищо не пипаме, 20 заплати, нищо от това, което досега го е имало, не пипаме и това го има в Доклада. Кое не Ви харесва там? Вие социалистите обичате да харчите, ама… ама… Господин Милев, да не се връщам назад. Няма как да не се връщам, докато критикувате необективно, според мен, разбира се, това е моята оценка. Аз съм длъжен да Ви припомням кой прави и слага темелите в законодателството в Трябва да бъдете по-обрани тук и да признавате. Вие да го казвате, аз няма да го казвам, казвайте го Вие: ГЕРБ направи този закон, добре, те направиха така, че да има Доклад, но ние имаме забележки. Кажете защо изобщо говорите за Доклад!? Това имам предвид.

се изравниха с Църквата. Дано е така – беше 45%. Някога е бил, но някога, както споменахте – да се връщаме назад, това просто няма как да стане. Едно време, когато е служил господин Христов, е било съвсем друго нещо. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Радев. Господин Михов, имате думата

Уважаеми господин Председател, госпожи и господа! Господин Христов, няма да започна с израза „когато служехме заедно“, защото го помним много добре, но ще започна с една перифраза: България в последните 150 години е имала един-единствен съюзник и този съюзник се нарича Българската армия. Казвам това, за да подчертая значението на темата. Тук някой спомена за обстановката в света и ние трябва ясно да си дадем сметка, че днес войните не започват в традиционния смисъл на обявяване на война, в която нападателят оповестява деня и часа на започването на военните действия. Днес нападенията се извършват без такива джентълменски жестове, а военните действия се водят от войници и самолети без отличителни знаци, от безпилотни самолети,

Една голяма държава, наша съседка, си присвои един полуостров от една друга голяма държава, също наша съседка, и го превърна в мощна военна база буквално на нашите граници. Една друга наша съседна държава преди десетилетия си присвои част от един остров и си създаде своя държава, а днес изпраща изследователски кораби, за да проучват и експлоатират морските богатства на този остров. Тук е моментът да се върнем към това, което казах, че имаме единствен съюзник, доказан през десетилетията и повече от 150 години – нашите въоръжени сили, и това определя значението на този доклад. Аз не бих искал да се съглася, че в Доклада се показва, че нищо не се променя. Той Той може би прилича на предходните доклади през последните три години, които министър Каракачанов и неговото министерство внасят, но за трета поредна година – тази, ние ще увеличим и увеличаваме заплатите на хората под пагон с 10%. Да, повтаря се, че за трета поредна година реализираме трите модернизационни проекта и въпросът от финансово организационна и договорна страна за качественото модернизиране на Военновъздушните сили е решен и е въпрос на неговото прилагане – организационно и военно, че сме на прага да финализираме процеса във Военноморските сили, че е напреднал процесът в Сухопътните сили. Аз не разбирам кога опозицията е искрена когато днес критикува, че ние твърде бавно движим тези проекти и че не даваме достатъчно средства, или когато само преди месец ни убеждаваха как трябва да замразим тези проекти, защото сме в най-страшната епидемия, която очевидно днес по улиците на България като че ли я няма, като че ли приключи?! В този смисъл на нещата мисля, че опозицията би трябвало да подкрепи този доклад, защото той е толкова критичен, че може да бъде знаме на опозицията за критика срещу управляващите, че не са си свършили работата Само че тази позиция да се въздържи опозицията в лицето на БСП е някак недоизказана и неприемлива, защото основният въпрос в този доклад е следният: въпросът за дългосрочното финансиране на българската отбрана. Да, когато ние служехме с господин Христов, официалният бюджет за отбрана през 80-те години е бил 17% от брутния вътрешен продукт. Скритите разходи за отбрана са били далеч повече и все пак историците още не знаем точно колко са. 2000 г. България отделя 2,7% от брутния вътрешен продукт за отбрана. Днес той е 1,61%, миналата година, поради еднократното плащане, достигнахме едно прилично ниво. Но това е въпросът – дали политическите сили, дали онези, които претендират за отговорно и национално поведение и политика, ще се обединят около около идеята, че за отбрана трябва да се отделят необходимите средства дългосрочно, последователно, за един относително дълъг период от време, независимо от политическите промени в страната. Защото само тогава ние можем да пречупим тази тенденция в последните 20 и повече години на ерозиране на отбранителните способности на страната, независимо как ще ги наричаме в докладите. Ако имаме отговорно национално поведение, ние трябва да се обединим и да кажем, че в следващите 10 или повече години за армията са необходими достатъчно средства, защото трябва да подкрепяме нашия съюзник. Международните отношения, договорите, военните ангажименти са значими фактори, но преди всичко способностите на една страна гарантират нейната национална сигурност. Завършвам, че подкрепата на този доклад е и подкрепа за идеята за една последователна политика в отбраната, гарантирана с необходимите финансови средства – и следващата година, и по-следващата, и десетилетия напред. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Михов. Колеги, благодаря Ви, че ме върнахте години назад. Не знам какво стана? Между другото, СНР станцията, която е във Военноисторическия музей

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Заместник-министър! Уважаеми доцент Михов, взимам реплика само заради това, че Вие не се вслушахте в съвета, който се опитах да дам преди малко при репликата си. И пак ни връщате години назад – кой, какво и как, и търсите врагове около България. Ние все пак имаме една аналитична институция, която трябва да ни ги задава тези заплахи, и аз като военен човек мога да кажа, че в момента нямаме такива данни за някакви преки заплахи срещу България. И кой какво прави, си го прави от неговата гледна точка. По отношение на това, което сме правили в армията, и аз, споменавайки господин Христов, мога да Ви кажа, че в годините на най-голям недоимък в Българската армия, може би през 2008 – 2009 г., г., сертифицирахме най-голямото съединение – 61-ва Механизирана бригада, за участие в пълния спектър от операции на НАТО и няма да приема от тази трибуна да ни се дават съвети кой какво като опозиция е направил и не е направил, защото всичко това е изживяно през годините и живеем с проблемите на тези хора и след тази 2008 г. Много е лесно да се каже: сертифициране, деклариране, боеготовие, но ние знаем какво значи да подготвиш едно формирование да се яви пред

обратния смисъл на политическото говорене, може би. Надявам се, че когато разполагаме със стратегическия преглед на отбраната, ние ще подходим по по друг начин, защото това ще бъде базата, върху която трябва да изградим политическите програми на нашите сили по отношение на дългосрочност и устойчивост в отбранителната политика. Тъй като всички, или повечето, сме служили в Българската народна армия, се изкушавам да кажа само едно изречение: тя беше силна, защото стъпи на военната традиция на предходните десетилетия. Армията ни се градеше от четите, от легиите, от Опълчението, през Земската войска, Царската войска и Народната армия. Тя беше продължение във военния смисъл и затова беше силна. За да върнем силата на армията, ние трябва да следваме този принцип. Това е накратко моята теза и аз мисля, че имаме основа за диалог. Благодаря. Благодаря Ви, господин Михов. Продължаваме с изказванията. Господин Ерменков, имате думата.

искам само да Ви напомня, че ние от опозицията още от първия ден в състава на това Народно събрание и на Комисията по отбрана поставихме въпроса за необходимостта от такъв стратегически преглед. Ако отворите стенограмите на заседанията на Комисията, ще видите управляващото мнозинство колко рядко се противопоставяше на необходимостта от това да се случи. Едва на третата година стана ясно, че стратегическият преглед е страшно необходим за развитието на Българската армия, защото той определя цялостната рамка на това какво и как трябва да го правим, къде сме сега и къде ще бъдем утре. В противен случай тук, когато говорим, че Докладът за състоянието на отбраната и въоръжените сили на България е точна снимка на това, което се е случило – да, то е снимка, но е елемент от една мозайка, която е безотносителна към другите елементи на мозайката, защото не знаем каква точно картина искаме и какво искаме да постигнем. Защото, когато говорим за недокомплект недокомплект във въоръжените сили, ние не знаем този недокомплект дали е недокомплект, който ни е жизнено необходим, за да съществуват въоръжените сили, или е нещо, което го имаме, но то няма да ни даде нито повече способности, нито ще бъде необходим за изпълнение на онези задачи, които новият стратегически преглед ще ни даде. Защото, когато говорим за състояние на отбраната, искам да Ви напомня чл. 3, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили, където е казано: „отбраната на Република България е система от политически, икономически, военни, социални и други дейности, за осигуряване на стабилна среда на сигурност и за подготовка и осъществяване на въоръжена защита на териториалната цялост и независимостта на държавата“. Без да знаем какви са амбициите, без да знаем какво точно искаме да постигнем, какво точно означава „осъществяване на въоръжена защита на териториалната цялост и независимостта на държавата“, с какви сили и средства това трябва да бъде постигнато, няма как няма как да знаем дали имаме недокомплект, дали имаме недофинансиране, дали държавата дава повече или по малко средства. И това е нещото, което липсва в този доклад

за да можем да изпълняваме като въоръжени сили дейността, която ни е необходима. В тази връзка силно призовавам Министерството на отбраната, след като мине и този стратегически преглед, да се съобрази и с т. 6 от чл. 16 на Закона, който споменах, където Народното събрание определя числеността на въоръжените сили и приема програми за развитието им по предложение на Министерския съвет. Надявам се Министерският съвет да вземе да си свърши работата, за да може веднъж завинаги да решим проблема с необходимата численост, с необходимото въоръжение. Другото нещо, което искам да Ви кажа: да, ние споделяме, че има дебаланс в развитието на въоръжените сили. Да, бих казал даже приоритетно развитие на един проект за сметка на всички останали – за сметка на ВВС, за сметка на Сухопътните войски и Военноморските сили. Имаме много последователна политика относно финансирането, защото, когато внесохте трите проекта в парламента, ние ги подкрепихме, но ги подкрепихме в едни разумни срокове, с разумни плащания и с разумни разходи на държавния бюджет, а не изхвърляне на една огромна сума само за един вид въоръжени сили за сметка на останалите. Защото, когато говорим за осъществяване на въоръжена защита на териториалната цялост и независимостта на държавата, ВВС едва ли са водещите в това отношение. Да, те имат своята роля, но когато нямаш Сухопътни войски, когато нямаш кой да ти охранява морската граница, няма как да осъществиш тази задача. А и когато си изразходвал два милиарда за този вид въоръжени сили, които имат поддържаща роля при тази задача, а основната роля, която изпълняват другите два вида въоръжени сили не си ги финансирал и това не си го отразил в Доклада, този доклад няма как да бъде подкрепен. Благодаря Ви. Благодаря, господин Ерменков. Има ли реплики, колеги? Няма. Прекъсваме работата за 30 минути.